Възобновявам заседанието. Има ли други изказвания по представените текстове – по наименованието, параграфи 1, 2 и 3? Не виждам. Закривам дискусията по тези текстове и предлагам господин Матеев да представи и следващите и след това, като приключим дискусията и по тях, ще гласуваме и тези, и следващите, за да не губим време сега. Заповядайте, господин Матеев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! По § 3 има предложение на народния представител Петър Петров и група народни представители: „В чл. 138 текстът на предложената нова алинея втора се изменя по следния начин: начин: „(2) Европейските делегирани прокурори предоставят пред Главния прокурор ежемесечен доклад за извършената от тях дейност.“ Комисията не подкрепя предложението.

предложение от народния представител Анна Александрова и група народни представители: „Параграф 4 се отменя.“ Комисията не подкрепя предложението. Има предложение от народния представител Крум Зарков. Комисията подкрепя по принцип предложението.

Предложение от народния представител Петър Петров и група народни представители: „В текста на новосъздадения член 139а се правят следните изменения: В чл. 139а, ал. 1 в края на изречението точката се заменя със запетая и се добавя следният текст: „който е под ръководството на главния прокурор“ и така текстът на алинея първа придобива следния вид: Ръководител с административни функции на структурата на европейските делегирани прокурори е оправомощен от Европейската прокуратура европейски делегиран прокурор, който е под ръководството на главния прокурор.“ В чл.139а, ал. 2 думите „съдебната власт“ се заменят с „Европейския съюз“ и така текстът на алинея втора придобива следния вид: „ (2) Средствата за осъществяване на дейността на структурата на европейските делегирани прокурори се осигуряват от бюджета на Европейския съюз. Ръководителят на структурата на европейските делегирани прокурори е разпоредител с европейски бюджет.“ Комисията не подкрепя предложението. Има предложение от народния представител Атанас Славов, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т.2 от ПОДНС.

§ 4: „§ 4. Създава се чл. 139а: „Чл. 139а. (1) Дейността на администрацията по чл. 136, ал. 10 се ръководи и организира от оправомощен от Европейската прокуратура европейски делегиран прокурор, който назначава и освобождава служителите в нея. (2) Средствата за осъществяване на дейността на европейските делегирани прокурори и администрацията по ал. 1 се осигуряват от бюджета на съдебната власт. Пленумът на Висшия съдебен съвет определя за разпоредител с бюджета европейския делегиран прокурор по ал. 1. (3) Администрацията по чл. 136, ал. 10 има самостоятелни регистратура и деловодство.“ По § 5 има предложение от народния представител Крум Зарков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5. § 5: „§ 5. В чл. 340, ал. 2 след думите „на прокуратурите“ се добавя „на европейските делегирани прокурори“.“ По § 6 има предложение от народния представител Анна Александрова и група народни представители: „Параграф 6 се отменя.“ Комисията не подкрепя предложението. Има предложение от народния представител Крум Зарков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6: „§ 6. В чл. 342, ал.

Откривам дискусия по параграфи 3, 4, 5 и 6. Има ли изказвания? Първо господин Петров вдигна ръка, след това господин Балачев. Записвам Ви двамата за изказване. Заповядайте, господин Петров. На първо място, в § 3 предложението ни касае информираността, така да го кажа, за дейността, която ще извършва тази независима структура – наднационална структура. Идеята на това предложение е тя да дава ежемесечни отчети за това, което прави. Моля да не се бърка даването на отчет на българската прокуратура с някаква зависимост от страна на българската прокуратура. Ние считаме, че няма нищо лошо в това, разбира се, европейските прокурори да разследват престъпления, които са свързани с финансовите интереси на Съюза, те са независими в своята дейност, те се отчитат пред Европейската прокуратура, но все пак е редно българската държава и нейните конституционно закрепени институции да знаят какво вършат тези европейски прокурори. Затова и предложението ни в § 3 е те да представят ежемесечен отчет за извършената от тях дейност. Считаме, че ако бъде прието, това по никакъв начин няма да попречи на тяхната независимост и на разследванията на престъпленията, които те ще извършват. Затова съответно ще помолим и за подкрепа на това предложение. Следващото ни предложение, за което също взимам изказване, е по § 4, по сегашната редакция, така предложена от вносителите, средствата за дейността на тази нова структура или звено, или администрация, както искате я наречете, средствата се осигуряват от бюджета на съдебната Ние не сме съгласни с това нещо, тъй като до момента се наложи разбирането, че това е една независима и наднационална институция, която разследва определени престъпления, свързани с финансовите интереси на Съюза. На следващо място, се наложи разбирането, че тя се отчита на Европейската прокуратура, на която е подчинена и чието звено е в България, и тогава изниква въпросът защо всичко това ще се заплаща от бюджета на българската съдебна власт? Нали вносителите казват, че

Именно затова ние предложихме издръжката на тази структура и нейната администрация да бъде записано поне, че директно ще бъдат поети от Европейския съюз, защото не е редно българската държава да покрива тези разходи. Няма нито един мотив защо тези разходи следва да бъдат покрити от бюджета на съдебната власт. И тук е мястото да посоча, че по отношение на направените становища и предложения между първо и второ четене няма нито едно постъпило становище, въпреки че две или три бяха наименувани като постъпили касателно второто гласуване. Няма нито едно становище, постъпило в Правната комисия, по отношение на направените предложения между първо и второ гласуване, поради което няма и нито едно негативно становище на тези направени предложения. Затова и съответно ако народното представителство приеме, че е редно от бюджета на съдебната власт да бъде заплащана сметката, образно казано, за дейността на тази независима структура, то аз бих желал да направя и в момента едно редакционно предложение в

средствата за работа на тази администрация да се осигуряват от бюджета на Европейския съюз. Бих искал да направя едно редакционно предложение, че: „Висшият съдебен съвет ще изгради чисто нова сграда за работата на тези европрокурори.“ Щом мнозинството счита, че трябва българската държава да заплаща разходите за дейността им, то защо тогава ние да не им построим чисто нова сграда, каквато съгласно този законопроект ние им обещаваме, че ще използват за тяхната администрация. Една пететажна сграда, чисто нова, в локация, която те си изберат, българската държава да построи и да им даде за ползване. Какъв е проблемът? Аз лично не виждам. Затова и ще помоля да бъде подложено това редакционно предложение на гласуване като допълнение към вече направеното от мен, за да има някаква равнопоставеност. Ние сме предложили, от една страна, сметката да бъде платена от бюджета на Европейския съюз, за сметка на това пък Висшият съдебен съвет да им построи една пететажна сграда на европейските прокурори и те да могат свободно да си настанят цялата тази независима администрация, която им даваме с този законопроект. Благодаря Ви. Благодаря, господин Петров. Ще помоля, ако не размислите по това предложение, да ми го дадете писмено точно къде да бъде и как да го гласуваме. Как да го гласуваме ясно, но къде да го включим точно? Има ли реплики на това изказване? За реплика ли, професор Михайлов? Заповядайте за реплика. За процедура? Заповядайте, господин Михайлов, Благодаря Ви, господин Председател. Аз не бих искал да взимам отношение по този законопроект, тъй като той е специализиран към колегите, които имат отношение към юриспруденцията, но понеже виждам, че вече започват фантасмагорични предложения да се появяват в залата. Защо пететажна, нека да е десететажна сграда? И какво ли не още може да се предложи и така може да вървим до полунощ. Моето процедурно предложение е по така изчетените досега параграфи да прекратим дебатите и да продължим нататък след гласуване, за да можем все пак да стигнем до някакво нормално обсъждане. Иначе непрекъснато ще се предлагат какви ли не неща, които на практика и променят

Уважаеми господин Председател, аз считам, че когато обсъждаме параграфи, които засягат средства от държавния бюджет на Република България за 2022 г. включително, с които да се осъществява дейността на прокуратурата дори и в нейното новосъздадено звено, би трябвало този въпрос да подлежи на едно доста широко обсъждане, тъй като очевидно с този законопроект се създават едни нови правомощия на това звено на европрокуратурата, която, виждайки от престъпленията, които разследва, ще се нуждае от значителни средства за едни или други цели, за едни или други нужди без да уточнявам какви. И затова, господин Председател, мисля, че е важно да продължим дискусията по тези параграфи, има и записани колеги за изказване. Аз разбирам сега, че на някои колеги им е неприятно, когато се дискутира дейността на прокуратурата, напълно ги разбирам тези колеги. Може и да имат и някакви лични казуси, свързани с отнемане на имунитет, пределно ясно ги разбирам, че може да им е неприятна темата за прокуратурата, но все пак за нас като граждани и данъкоплатци, не само като народни представители, финансирането на тези звена, структури и администрации, които се създават, е изключително важно. Затова, господин Председател, предлагам да продължим дискусиите по параграфи 3, 4, 5 и 6, ако не ме лъже паметта. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Да. Разбрах, но процедурното предложение е направено, чухме аргументите. Подлагам на гласуване предложението за прекратяване на дискусията по параграфи 3, 4, 5 и 6. Гласували

Първо, по отношение на § 3. Това, което се предлага и от Комисията, което се предлага и от други колеги, всъщност не отчита един много важен факт. А този факт е свързан с правомощията на главния прокурор и на прокуратурата въобще във връзка с чл. 127, ал. 1, т. 1 от Конституцията, където той упражнява контрол за законност по отношение на всички актове на държавни органи на територията на Република Това, между другото, не е изолирано. В самия Регламент и в самия учредителен акт за създаване на Европейската прокуратура изрично е записано, че европейските прокурори, респективно делегираните прокурори по места, не могат да нарушават законите на държавата, на територията на която осъществяват своята дейност. В тази връзка да приемем, че този текст на чл. 138 от Закона за съдебната власт не следва да действа по отношение на европейските прокурори, просто е противоконституционен. Би могло този текст, тоест т. 7 да остане, а специално по отношение на действията на делегираните прокурори, респективно на европейските прокурори, да бъде създадена нова точка, че главният прокурор или Прокуратурата на Република България осъществява контрол за законосъобразност по отношение на действията на тези прокурори и това би било много по-близко до Конституцията и до законите на страната. По отношение на § 4 аз считам, че няма как да правим ръководител по съображения, които изтъкнах преди малко, защото кой може да бъде ръководител, поначало такава фигура съобразно чл. 8 от Директивата, на регионално ниво такава функция не може да има и в структурата няма такъв ръководител упоменат. Ние няма как да създаваме такъв ръководител, още по-малко, по-нататък има други текстове, където ще определя заплати, ще назначава хора, ще определя конкурси, ще се разпорежда с бюджети, па макар дали ще е първичен, вторичен и така нататък, и така нататък. Така че считам, че че § 4 изцяло следва да отпадне, още повече че бюджетът на съдебната власт няма как и няма на какво основание тя да ангажира и да се ангажира със заплащането на каквито и да е било заплати по отношение на дейността на делегираните прокурори, още по-малко на служители, които реално няма да бъдат, защото каквито и служители да се назначат, те ще бъдат част от структурата, ако въобще се допусне такова нещо, част от структурата на Европейската прокуратура, а не на българската. Щом не е на българската, не виждам на какво основание Висшият съдебен съвет ще определя някакъв бюджет, някакви щатни бройки

да се приеме правилник за администрацията на европейските делегирани прокурори. Моля, колеги, тези, които ще защитавате тази теза, или пък тези, които ще гласувате, ще Ви моля да прочетете между чл. 28 и 32 от Директивата, за да не се налага да правя литературно четене, където изрично е казано, само един пасаж ще прочета от чл. 30, където се казва,

не може да се осъществява, но той не трябва да засяга чл. 19 от Договора за Европейския съюз и чл. 47 от Хартата за основните права

като ще започна, разбира се, от неподкрепените от Комисията и след това, ако няма някакво специално желание, бих предложил да гласуваме анблок подкрепените от Комисията евентуално. Първо, по § 2 предложение на народния представител Анна Александрова и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Гласували

в края на текста „ръководството“ да стане „административното ръководство“. Тоест вместо „под ръководството на главния прокурор“ да стане „под административното ръководство на главния прокурор“. Моля, режим на гласуване.

режим на гласуване. Гласували 140 народни представители: за 22, против 109, въздържали се 9. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Петър Петров и група народни представители така, както е внесено. Гласували

режим на гласуване. Гласували 140 народни представители: за 22, против 109, въздържали се 9. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Петър Петров и група народни представители по § 3, неподкрепено от Комисията. Гласували

Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Анна Александрова и група народни представители по § 4, неподкрепено от Комисията. Гласували

режим на гласуване. Гласували 140 народни представители: за 22, против 109, въздържали се 9. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване редакционното предложение на господин Петър Петров. Това е на страница 6, ако пред Вас е Законопроектът. Предложението по § 4: В ал. 2 след изречение второ да се добави „като ВСС осигурява построяването на пететажна административна сграда за настаняване на новосъздадената администрация“. Аз ще го подложа на гласуване поради неговия фундаментален принос към правото. Гласували

изчерпахме неподкрепените предложения. И сега, ако няма някакво специално желание, предлагам да гласуваме следните параграфи:

струва ми се, повечето текстове имат по-скоро технически характер, да представи господин Матеев до края параграфите и да открием тогава дискусия по тях. Заповядайте, господин Матеев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! „Заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. По § 7 има предложение от народния представител Анна Александрова и група народни представители: „Параграф 7 се отменя.“ Комисията не подкрепя текста

7. (1) В срок до един месец от влизането в сила на този закон по предложение на европейския делегиран прокурор по чл. 139а, ал. 1 прокурорската колегия на обособява длъжности за съдебните служители в администрацията по чл. 136, ал. 10, като извършва съответните промени в Класификатора на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република В срока по ал. 1 по предложение на европейския делегиран прокурор по чл. 139а, ал. 1 прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определя броя на служителите в администрацията по чл. 136, ал. 10.“ По § 8 има предложение от народния представител Крум Зарков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8: „§ 8. Министерският съвет предоставя на Висшия съдебен съвет сграда за осигуряване дейността на европейските делегирани прокурори.“ По § 9 има предложение от народния представител Крум Зарков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Милен Матеев, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т.

а) в ал. 2 се създава изречение второ: „По дела от компетентност на Европейската прокуратура съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за за създаване на Европейска прокуратура (OB, L 283/1 от 31 октомври 2017 г.) писменото мотивирано искане до съда се подава от европейския прокурор или от европейски делегиран прокурор.“;

3. В чл. 15, ал. 1 след думата „прокурор“ се поставя запетая и се добавя „европейският прокурор или европейският делегиран прокурор“.“ По § 10 предложение от народния представител Крум Зарков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10: „§ 10. В Закона за защита на класифицираната информация правят следните допълнения: в ал. 3, т. 3 след думата „прокурорите“ се добавя „европейския прокурор и европейските делегирани прокурори“. 2. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби след думата „администрации“ По § 13 има предложение от народния представител Петър Петров и група народни представители: „В параграф 11 се прави следното изменение: В чл. 172, ал.1 новосъздаденото изречение трето се изменя по следния начин: „По дела от компетентност на Европейската прокуратура писменото мотивирано Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11. По § 12 има предложение от народния представител Петър Петров и група народни представители: „Параграф 12 се отменя.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Крум Зарков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12: „§ 12. В Закона за Министерството на вътрешните работи в чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 7: „(7) Взаимодействието на разследващите полицаи с европейските делегирани прокурори при осъществяване на дейността по разследване на престъпления от от компетентност на Европейската прокуратура се урежда със споразумение между министъра на вътрешните работи и оправомощения от Европейската прокуратура европейски делегиран прокурор по чл. 139а, ал. 1 от Закона за съдебната власт.“ 2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.“ По § 13 има предложение от народния представител Петър Петров и група народни представители: „Параграф 13 се отменя.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Крум Зарков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13: „§ 13. В Закона за митниците 1. Създава се нова ал. 7: „(7) Взаимодействието на разследващите полицаи с европейските делегирани прокурори при осъществяване на дейността по разследване на престъпления от компетентност на Европейската прокуратура

наименованието на подразделението и параграфи от 7 до 13. Има ли изказвания? Заповядайте, господин Славов.

Този законопроект прави нещо много просто – създава възможност европейските делегирани прокурори да осъществяват своите функции независимо, отговорно, така че финансовите интереси на Европейския съюз да бъдат защитени, да бъдат защитени и нашите интереси като граждани. И тук направихме следното: създадохме административна структура, която да подпомага дейността на европейските делегирани прокурори, предвидихме тази структура да може да се попълва със съдебни служители, а също така дадохме възможност част от дейността на европейските прокурори да бъде осигурявана със средства от бюджета на съдебната власт и много важно –предвидихме самостоятелно деловодство и регистратура. Независимостта обаче, автономността на една структура могат да бъдат гарантирани с текстовете, които предстои да гласуваме, а именно: възможност те да имат самостоятелна сграда, която да ползват; възможност да осъществяват реално разследващи функции със съвместни разследващи екипи на полицията – разследващи полицаи, разследващи митнически инспектори; и това само показва измеренията на независимостта, на автономността на органите на съдебната власт от член на европейската прокуратура. Не е достатъчно да твърдим, че един орган има някакво субективно усещане за независимост. Не е достатъчно просто в Закона да пише, че той е независим или автономен. Важно е да се осигурят ресурсите, администрацията, възможностите за реално действие, които подпомагат и подкрепят неговата независимост и автономност. Именно това прави законът и се надявам днес този закон да бъде приет с едно значително мнозинство. Тук се радвам, че включително колегите от „Има такъв народ“, които на първо четене подкрепиха Закона, и днес го подкрепят. Важно е, когато сме застанали зад принципи, да ги отстояваме въпреки конюнктурни промени в нашата политическа среда. Така че, надявам се след няколко гласувания да имаме окончателно приет Законопроект. Благодаря Ви много.

Уважаеми колеги! Въпреки че това изказване не беше по дискутираните параграфи, аз ще си позволя да задам на господин Славов един въпрос: след много мислене успяхме ли да разберем кой ще е оправомощеният от Европейската прокуратура европейски делегиран прокурор,

Уважаеми колега Славов, тъй като съм несъгласен с изказването Ви, бих искал да Ви задам един въпрос, за да Ви демонстрирам абсурдността на това, което се опитвате да приемете. Законопроект, с който да позволите някак си хем да има европейска прокуратура, хем да бъде независима, хем да не бъде, образно казано, закачена за българската прокуратура, хем да упражнява всички правомощия по закон. Искам да Ви попитам следното, ако може да ми отговорите: има ли някъде другаде в Наказателно-процесуалния кодекс описана възможност със споразумения да се извършват разследвания

ще се позволи на тези европейски прокурори да извършват разследване? И затова въпросът ми е: има ли някъде подобен правен инструмент със споразумение да се разреши на даден орган да извършва разследвания? Защото, ако ми отговорите положително, ние, разбира се, веднага ще направим последващи редакционни поправки и ще внесем и съответни нови законопроекти да се позволи на частни субекти също да извършват разследвания. Защо не, щом може със споразумение да се използват Наказателно-процесуалния кодекс

господин Председател. Първо, на колегата Несторов. Не, не знам името на европейския делегиран прокурор, който ще бъде оправомощен, и честно да Ви кажа, не ме интересува кое е името. Важно е обаче, който и да бъде оправомощен, да отговаря на критериите за висок професионализъм, за интегритет, ако използваме термините на нашата Конституция – „високи нравствени и професионални качества“, това е важно. Името не е толкова важно. И вярвам, че Европейската прокуратура, предвид и нейното ръководство, ще оправомощи, ще упълномощи именно такъв професионалист да координира и да ръководи звеното, което се създава в България. Надявам се, Вас не Ви тревожи толкова, че не знаете кое е името. За една работеща служба е важно как си върши работата, а не дали имаме телефона на нейния ръководител. Колкото до репликата на колегата Петров, нека да разграничим, колега Петров, пеналното, наказателното право в конкретния смисъл на думата, наказателния процес, от публичното право, каквото е Законът за съдебната власт. То и пеналното е публично, в един особен смисъл обаче. Публичното право урежда отношенията между структури и институции, не урежда процеса, по който се осъществяват определени процесуално-следствени действия. Смисълът на тези разпоредби, които цитирахте, е да уреди възможността европейските делегирани прокурори заедно, в съвместни разследващи екипи с разследващите полицаи и с разследващите митнически инспектори, да работят. Това не е прецедент за нашата правна система. Има и други практики през годините. Главният прокурор неведнъж със свои инструкции е създавал съвместни звена за наблюдение, за разследване. Тоест нашето право познава тази фигура на институционалните споразумения и това е, пак казвам, инструмент на публичното право, а не е в тесния смисъл на думата наказателно-процесуално право, защото те, правомощията на прокурора да разследва, и на европейския делегиран прокурор, те са уредени в Наказателно-процесуалния кодекс, уредени са и в Европейския регламент. Така че не виждам никакво противоречие между текста, който е предложен в Законопроекта, и практиката, която така или иначе съществува. И други европейски институции сключват споразумения за съвместни разследвания, например ОЛАФ има такива институционални споразумения, така че нищо извънредно не виждам в тези текстове. Напротив, те ще улеснят работата на европейските делегирани прокурори. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Славов. Министър Йорданова поиска думата. Заповядайте.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 Процедурата за оправомощаване на определен делегиран европейски прокурор на територията на съответната държава членка е много ясно описана в становището на Европейската прокуратура по този законопроект, което е в досието на Законопроекта. Там много ясно са цитирани както правните основания, така и какво налага това. Аз разполагам с Решението на Колежа на Европейската прокуратура от 24 февруари 2021 г., в което се описва механизмът за това оправомощаване. Идеята е всъщност Колежът на Европейската прокуратура да оправомощи определен европейски делегиран прокурор на територията на съответната държава членка, който да замества европейския прокурор от съответната държава членка, когато не е на територията на съответната държава членка, като допълнително се възлагат определени административни и координационни функции, включително да координира работата на административните служители, които държавата членка е предоставила за работата на Европейската прокуратура, тоест ресурсно обезпечава Европейската прокуратура, което правим. Включително и с всички останали национални органи. Това означава и разследващите органи. Така че аз мога да Ви го предоставя. Съответно след това решение има поредица от решения, с които се оправомощават европейски делегирани прокурори за всяка една държава членка. Що се отнася до споразумението с компетентните органи – МВР, НАП, „Митници“, колеги, не става въпрос за възлагане на разследващи функции, става въпрос за координиране на съвместните усилия или за създаване на съвместни разследващи екипи. Това е подход, който доктрината е препоръчала още в хода на дебата по съответния парламент. Мога да Ви предоставя да се запознаете. Всъщност доктрината препоръчва при изграждането на национално ниво обезпечаване на работата на Европейската прокуратура да се възприеме оцененият като успешен подход за взаимодействие във връзка с дейността на ОЛАФ и след това предприет от българската прокуратура, а именно за сключване на споразумение за създаване на съвместни екипи с различните специализирани структури. Така че това, което всъщност е възприел този законопроект, са препоръките на доктрината. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Йорданова. За изказване има думата господин Балачев и след това господин Петров. Господин Председател, госпожо Министър, уважаеми колеги! Ще си позволя, господин Председател, няколко думи, свързани с това, което току-що каза министър Йорданова. Аз оспорвам това, което тя казва, със съвсем ясното основание, че това са определени мерки, които са визирани в Наказателно-процесуалния където има или трябва да бъдат издирвани, разпитвани и така нататък определени лица, това нещо да се извършва от такива екипи. Има назначени такива и от съда, има назначени от прокуратурата и така нататък и няма нищо общо със Закона и въобще с дейността на Европейската прокуратура. Така че моите извинения, госпожо Йорданова, но това, което казахте, е нещо, което е различно и не би могло да се ползва при този законопроект и въобще при организиране и регулиране дейността на Европейската прокуратура. И още едно изречение, преди да премина към § 8 – когато и на първо четене, и днес започнах с това по заглавието на Закона, Ви казах едно нещо, и то просто се потвърждава от реакцията на тези, които имат смелостта да се изкажат във връзка с този законопроект, най-вече от „Да, България“, защото очевидно те са в по-близки отношения и със самото Министерство на правосъдието и са крепители на това предложение. Аз казах, че тази прокуратура се създава, за да има паралелна прокуратура в България. И това потвърди днес пред Вас уважаемият господин Славов – доцент по публично право, а не по наказателно, и каза: „За да бъде тази прокуратура такава, каквато ние искаме, тя трябва да има сграда, трябва да има служители, трябва да има отделно деловодство…“ и така нататък, и така нататък. Колеги, делегираните прокурори са плюс един. Питам Ви аз каква сграда въобще ще правите Вие на шест човека? За какво говорим? Какво безкрайно деловодство ще правите за седем човека? Как Как ще променяме една камара закони, за да може да уйдисаме на това, че това, което правят тези делегирани прокурори, да бъде оставено в тайна и да бъде отделно от нашата прокуратура? Дайте да говорим. Ние не си даваме представа въобще какво всъщност правим! Извинявайте, обаче за седем човека... Колегата Петров си направи шега – пететажна сграда. Ами ние трябва всички да се нанесем там! Това са шест човека плюс един съдия, които работят на договор, избрани са от съответната колегия и те изпълняват своите задължения като съдия и прокурори. Между другото, тоест, когато им се възложи, изпълняват. Какви отделни деловодства? Вижте по какъв начин се подават жалбите, сигналите. Те могат да бъдат подавани на различни места – могат да бъдат подавани централно в главната прокуратура, европейска, могат да бъдат подавани и тук. Кой ще ги скрие, какво имаме да крием? Така че това е истината за този законопроект, директно по отношение на § 8, засегнах по отношение на сградата – на седем прокурори, които да имат работни места, ние да говорим, че ще им осигурим сграда, мисля, че е несериозно и Вие го осъзнавате. Така че не мога да подкрепя такъв текст, както и предложението на колегата Зарков, въпреки че не мога да отрека, не го знам къде е, да, че неговите са по-разумни, по-близко до разумното, от това, което се предлагаше от Министерството на правосъдието. И още нещо. Тук се говори за това, че вече имаме оправомощен. Един месец след като влезе този закон в сила, ние вече започваме да правим тези неща. Извинявайте, обаче Вие нямате първоначалния

Така че не мога да си представя, че това нещо въобще може юристи, още по-малко Министерството на правосъдието, да предложат такова нещо.

във всички нормативни актове, които регулират дейността на Европейската прокуратура, казват, че тя спазва нашите процесуални закони. Няма как, нищо не можем да направим екстериториалността на нашата територия. Документите се подават чрез нашия съд, обвинителните актове се подават от делегирания прокурор или с подписа на неговия ръководител директно в съда. Има си правила и те не могат... Изрично го пише, уважаеми колеги, в тези нормативни актове. Така че много моля, нека да не правим неща, пак казвам, с които много, много дълбоко ще се срамуваме!

СРС-тата си имат определен закон. И когато дискутирахме този въпрос, там има специално деловодство, което е за всички, има специален начин, по който се пазят СРС-тата, и не е необходимо да правим неща, които нямат нищо общо с правото. Благодаря, господин Балачев. Министър Йорданова поиска думата, но моля наистина кратко, госпожо Йорданова, защото времето доста напредна. Комисии чакат да заседават. Просто да се опитаме по-стегнато да вървим. Да, господин Председател, благодаря. Само по фактите. Българските европейски делегирани прокурори са девет. Има едно свободно място, днес Прокурорската колегия започна процедура за определяне отново, надявам се този път успешно. Освен това госпожа Кьовеши е поискала определянето още шест европейски делегирани прокурори за България предвид голямата тяхна натовареност. Така че нека, това са обществено известни факти. Относно това, че тепърва трябвало да се упълномощава такъв европейски делегиран прокурор за България, това не е вярно. За държавите членки от 1 юни миналата година, за всяка една от тях, има вече оправомощени такива европейски делегирани прокурори. Така че това е по фактите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря за уточняването на фактите. Думата има господин Петров за изказване.

уважаема госпожо Министър, дами и господа народни представители! Аз не смятах да взимам изказване, но изказванията на колегата Славов и на министър Йорданова ме провокираха, тъй като чух в тях доста откровени неистини, ще го кажа пряко. Когато вносителите са съставяли този законопроект, за да организират дейността на европейски делегирани прокурори, те са се справили с по-лесната част – да създадат отделна тяхна администрация. Обаче е дошъл проблемът как тези европейски прокурори да осъществяват дейността си и да изпълнят желанието на вносителите на този законопроект да са абсолютно извън и независими от българската прокуратура. Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс прокурорите, независимо дали са европейски делегирани, или национални, макар и да имат изричната възможност лично да извършват всички процесуално-следствени действия, за дейността по разследването, те използват разследващите полицаи, оперативните служители и служителите на Агенция „Митници“ в зависимост от престъпленията. Очевидно, когато със Законопроекта е искано да им бъде дадена възможност те да осъществяват дейността си, е дошъл проблемът. Как те ще използват процедурите по НПК,

И съответно вносителите на Законопроекта са стигнали до § 12 и 13, в които са записали, че забележете, нарекли са го „взаимодействие между разследващите полицаи, съответно между разследващи инспектори от Агенция „Митници“, от една страна, и европейски делегирани прокурори, по, забележете, дейността по разследване на престъпления“. Тоест те се опитват по някакъв начин да уредят възможност на европейските делегирани прокурори да използват инструментариума на МВР, съответно на Агенция „Митници“, за да могат по някакъв начин да извършват реално своята дейност. Дотук добре, само че това не може да стане със споразумение и българският наказателен процес не познава подобни практики. Аз неслучайно в репликата си заявих, че ние, ако имаше такава възможност, и Вие, ако я въведете, ние веднага ще направим законодателни предложения със споразумение да се извършва разследваща дейност и използване на служителите на МВР и на Агенция „Митници“ и от частноправни субекти. субекти. Защо не, кое пречи? Щом ще позволим на европейски делегирани прокурори, защо да не позволим и на частни институции също да извършват разследване, да ползват инструментариума и кадровия ресурс по Наказателно-процесуалния кодекс? И не, колега Славов, това не е част от публичното право, това е част от наказателния процес на Република България. Това, което се опитвате да създадете с § 12 и § 13, а именно под формата на някакво споразумение да дадете възможност на европейски делегирани прокурори по някакъв начин да работят в България, защото иначе няма как те да извършват дейността си, според Вашия законопроект това е абсолютно недопустимо. Моля Ви да подкрепите нашите направени две предложения да отпаднат тези параграфи, защото ще създадем един прецедент, който впоследствие ще докара изключително много проблеми на разследването. Тук не говорим за никакво оправомощаване, което спомена министър Йорданова, говорим за възлагане на действия по разследването, които Вие се опитвате – затова правите и промени в Закона за МВР, съответно в Закона за митниците, да могат тези европейски делегирани прокурори някак си да работят и да възлагат реално действията по разследването. С това не мога да се съглася, че е възможно да стане под формата на споразумение. Неслучайно законодателят в Наказателно-процесуалния кодекс не е предвидил подобна възможност за пряко договаряне за използване на Института на МВР и Института на Агенция „Митници“ именно за извършване на разследвания. Така че, много Ви моля да помислите внимателно, преди да гласувате, тъй като

не стана ясно – поне на мен не ми стана ясно, каква е разликата между прокурорите, които са избрани в Европейската прокуратура, делегираните прокурори, които са в Република България, и кой всъщност, ако министър Йорданова е права, е права, е оторизираният делегиран прокурор, който да стане началник на останалите шест човека? Ако Вие може да я запитате, може би тя ще Ви отговори на Вас, щом знае, защото всичко останало, което се предвижда в тези параграфи, е едно бъдещо несигурно събитие, казваме ние юристите, тоест нещо, което може да се случи, ама най-вероятно няма да се случи.

няма ли да има споразумение и с тях? Иначе какво правим? Само с Бойко Рашков ще се споразумеем, а пък останалите ще останат неспоразумени. Въпреки че моето становище е категорично – НПК казва кои имат право да разследват, при какви условия, при какви основания, всичко останало са празни приказки. Благодаря, господин Балачев. Заповядайте за дуплика, господин Петров. Благодаря,

на вносителите на Законопроекта. По отношение на втория Ви въпрос: как ще се ръководят разследвания, ако се наложи те да бъдат извършени от Националната следствена служба, при по-тежки случаи, респективно ДАНС? Ако следваме логиката на този Законопроект, ние ще трябва да подписваме нови споразумения или евентуално анекси. Даже ще стигна още по-далеч. Ако ние стигнем евентуално в този парламент до разглеждане на Закона за противодействие на корупцията, където се създава нова фигура, така нареченият разследващ инспектор, аз имам едно предположение, че много скоро ще се наложи, тъй като тази фигура няма да бъде работеща – очевидно и това ще го разискваме вече, когато му дойде времето, много скоро ще се наложи, госпожо Министър, евентуално да си внесем и европейски разследващ инспектор, който отново въз основа на споразумение да се наложи да разследва престъпления с корупция, когато те засягат финансовите интереси на Съюза. Нали това е условието, за да могат да разследват тези европейски делегирани прокурори? Виждате как с едни обикновени споразумения на Република България и възможностите за осъществяване на разследване и упоменаване изрично на институциите, които биха могли да извършват такива действия по разследването. Така че отново отправям призив към колегите, моля Ви, не подкрепяйте § 12 и § 13, защото не на последно място се опасявам и колеги тук ме питат, че е възможно този закон да бъде обявен за противоконституционен в тази му част. Няма как Вие със споразумение да давате възможност на друга

Изчаквам малко да се съберат колегите, да обясня какво гласуваме. Имаме четири гласувания на неподкрепени от Комисията предложения, след което мисля анблок да гласуваме останалите, които са подкрепени. Да кажа, те повечето имат чисто технически характер.

Сега подлагам на гласуване предложението на народния представител Петър Петров и група народни представители по § 11, неподкрепен от Комисията. Гласували

Сега подлагам на гласуване предложението на народния представител Петър Петров и група народни представители по § 12, неподкрепено от Комисията. Гласували

Последното неподкрепено от Комисията предложение – на народния представител Петър Петров и група народни представители по § 13. Гласували

Сега подлагам на гласуване следните текстове

(ГЕРБ-СДС): Предполагам, че госпожа министърката сега иска да благодари на народните представители. Аз пък искам да кажа, че гласувах против, за да запазя честта на професията си. Нагледахме се, колеги, в този мандат на извращения с правото и слава богу, че това Народно събрание приключва, за да приключи и агонията, в която се намира нашата професия, пак казвам. Понеже, за съжаление, утре или вдругиден се разпускаме, няма да имаме време да пуснем искане пред Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на току-що приетия Законопроект, за който госпожа министърката сега ще се радва. Надявам се обаче някои от другите оправомощени органи да го направи, за да покажем на тези хора, че не разбират от право и е добре да не се занимават повече с тази материя. Трябва да им бъде показана силата на правото, както досега Конституционният съд им я показва, съдилищата им я показват, ще го видите и в този случай.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

от народните представители, които подкрепиха един неособено голям, но много важен законопроект, с който България като държава членка с достойнство изпълнява своето задължение, за да осигури адекватни ресурси, за да могат Европейската прокуратура, европейските делегирани прокурори да изпълняват действително независимо своите функции, а не да им се налага да се молят за възлагане на експертиза или друго процесуално действие да бъде обезпечено от административния ръководител на някоя прокуратура. Българският народ очаква справедливост. Българският народ иска злоупотребите с евросредства да бъдат разследвани и съответно виновните изправени пред съда. С този законопроект Вие направихте това възможно. И да, устояхте на всички опити да се засили или да се установи власт на главния прокурор и върху европейските делегирани прокурори – нещо, което, разбира се, Европейският регламент забранява. По този начин Вие попречихте да бъде използвана и каквато и да била политическа или друга задкулисна власт върху работата на тези европейски делегирани прокурори, за да нямаме в бъдещето днешната срамна ситуация. В днешния последен работен ден Специализираната прокуратура направи най-големия подарък на няколко човека: на Делян Пеевски, на Илко Желязков, като отказа да ги разследва, с което показа, че действително аргументите на това Народно събрание да закрие тези структури, защото те се използваха политически, са били съвсем адекватни. Господин Чолаков, аз нямам притеснение от Конституционния съд. За всеки текст, за който аз и Министерството на правосъдието сме работили, сме отстояли текста на Конституционния съд. Има четири поредни решения именно в тази посока. Така че наистина отново благодаря на мнозинството за подкрепата на този законопроект. Благодаря. (Ръкопляскания

дами и господа народни представители! На основание чл. 43, ал. 2, изр. първо от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъдат допуснати в пленарната зала доцент доктор Любомир Бакаливанов – заместник-министър на здравеопазването, и професор доктор Петко Салчев – управител на Националната здравноосигурителна каса. Благодаря, господин Тонев. Моля, процедура на гласуване за допуск.

относно Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 47-254-01-106, внесен от Антон Йорданов Тонев, Георги Георгиев Михайлов, Ивайло Христов Христов и Александър Димитров Симидчиев на 20 юли 2022 г. На свое извънредно заседание, проведено на 26 юли 2022 2022 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 47-254-01-106, внесен от Антон Йорданов Тонев, Георги Георгиев Михайлов, Ивайло Христов Христов и Александър Димитров Симидчиев на 20 юли 2022 г. На заседанието присъстваха: заместник-министърът на здравеопазването доцент доктор Любомир Бакаливанов, подуправителят на Националната здравноосигурителна каса, доктор Йорданка Пенкова, представители на администрацията на Омбудсмана на Република България, на съсловните организации в сферата на здравеопазването, синдикатите и на пациентски и неправителствени организации. В изпълнение на чл. 72, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по здравеопазването, преди да обсъди Законопроекта по същество, извърши проверка и установи, че той отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове, Указа за неговото прилагане и на ПОДНС. В Комисията по здравеопазването на основание чл. 31, ал. 2 и чл. 73, ал. 7 от ПОДНС са постъпили становища от Българския фармацевтичен съюз, Българската асоциация на помощник-фармацевтите, Националната пациентска организация, Сдружението за развитие на българското здравеопазване, Българския хелзинкски комитет, Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ и от Националната мрежа за децата. В изпълнение на чл. 73, ал. 2 от ПОДНС в Комисията по здравеопазването са постъпили становища от Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Националната здравноосигурителна каса и от Омбудсмана на Република България. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от доцент доктор Антон Тонев, който информира народните представители, че през 2020 г. са приети редица промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които уреждат определени обществени отношения в областта на лекарствената политика. С разпоредбата на чл. 266б от ЗЛПХМ е регламентирана употребата на лекарствени продукти извън условията на разрешението за употреба – така наречената off label употреба, като е предвидено лечението с такива продукти да се осъществява само по изключение, при липса на алтернатива за конкретен пациент и само в интерес на неговото здраве и под контрола на лекар, който ще носи цялата отговорност за това. По този начин се създава нормативна възможност за постигане на по-ефективно лечение в случаите, когато липсват други алтернативи за пациентите. В ал. 7 на горепосочената разпоредба изрично е предвидено, че лекарствен продукт, прилаган извън условието на разрешението за употреба, не се заплаща с публични средства. Предложеният законопроект е в отговор на необходимостта от преодоляване на посочената забрана за заплащане с публични средства на лекарствени продукти, прилагани извън условието на разрешението за употреба, поради множество постъпили жалби и сигнали от пациенти и техни организации, в които подробно се описват ползите от употребата на тези лекарствени продукти при различни заболявания при лица до 18-годишна възраст. Следва да се има предвид, че тези лекарствени продукти са с висока стойност, което води до изключително затруднен достъп на пациентите до тях именно поради финансови причини. Във връзка с това се предлага да бъде създадено изключение в чл. 266б, ал. 7 от ЗЛПХМ само за лекарствените продукти, заплащани извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и прилагани извън условията на разрешението за употреба за лечение на заболявания при лица до 18-годишна възраст. Предвижда се случаите, в които тези лекарствени продукти ще се заплащат с публични средства, да бъдат определени в наредбата по чл. 82, ал. 6 от Закона за здравето. Доцент Тонев посочи, че със Законопроекта се цели да се разширят възможностите за лечението на заболявания на пациентите до 18-годишна възраст чрез осигуряването на публичен ресурс за заплащане на лекарствени продукти, които се прилагат извън условието на разрешението за употреба и които са единствената възможност за подобряване на здравословното състояние на тези пациенти. Той допълни, че по данни на НЗОК заявленията за финансиране на лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, са основно за лечение на деца с онкохематологични заболявания, както и такива с редки заболявания и автоимунни заболявания, при които се изчерпани терапевтичните възможности или са наблюдавани тежки нежелани лекарствени реакции, или са установени противопоказания за лечение с налични терапевтични алтернативи. Очакваният резултат от прилагането на новата уредба е повишаване на достъпа до лекарствена терапия на пациенти до 18-годишна възраст, подобряване на техния здравен статус и на условията и качеството им на живот. За постигане целите на Законопроекта ще се разходват финансови средства от държавния бюджет, които са определени в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Заплащането на дейностите, предмет на уредба с предлаганите нормативни промени, се осъществява от НЗОК, като разходите се финансират със средства от трансфери от държавния бюджет, предоставени чрез бюджета на Министерството на здравеопазването. На основание чл. 73, ал. 10 от ПОДНС на заседанието се проведе публично обсъждане с участието на представители на неправителствените организации, които са предоставили писмени становища по Законопроекта. Българският фармацевтичен съюз, Българската асоциация на помощник-фармацевтите, Националната пациентска организация, Сдружението за развитие на българското здравеопазване, Българският хелзинкски комитет, Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ и Националната мрежа за децата подкрепят изцяло Законопроекта, тъй като той отговаря напълно на фактическата обстановка и на нуждите на лицата до 18-годишна възраст от навременно и адекватно лечение. Всички организации се обединяват около становището, че предлаганите нормативни промени трябва да бъдат приети във възможно най-кратки срокове. Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и Омбудсманът на Република България подкрепят и съгласуват Законопроекта без забележки. В становищата се посочва, че предложението да се създаде изключение в чл. 266, ал. 7 от ЗЛПХМ само за лекарствени продукти, продукти, заплащани извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и прилагани извън условията на разрешението за употреба за лечение при лица до 18-годишна възраст, отговаря на нуждите на пациентите. По този начин се разширяват възможностите за лечение на пациенти до 18-годишна възраст, които са основно с онкохематологични заболявания, както и такива с редки и автоимунни заболявания, при които са изчерпани терапевтичните възможности или се наблюдават тежки лекарствени реакции при лечение с наличните терапевтични алтернативи. Направеното предложение е навременно и целесъобразно, като прилагането на новата уредба ще повиши достъпа до лекарствена терапия на пациенти до 18-годишна възраст и ще доведе до подобряване на техния здравен статус и на условията и качеството им на живот. В писменото становище на Министерството на финансите се посочва, че разглежданата нормативна промяна е въпрос преди всичко на законодателна целесъобразност, като при обсъждането на предложението водещо следва да бъде становището на министъра на здравеопазването като орган, който осъществява и регулира лекарствената политика, част от държавната политика в Република България. Обръща се внимание, че гарантирането на възможността на лицата да ползват права, произтичащи от законодателната промяна, следва да се осъществява в рамките на одобрените средства за съответната година по бюджета на Министерството на здравеопазването. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването се обединиха около становището, че осигуряването и гарантирането на лечението на лица до 18-годишна възраст с лекарствени продукти по чл. 266б, ал. 1 от ЗЛПХМ е изключително необходимо, поради което нормативните промени следва да бъдат приети във възможно кратки срокове. Беше поставен въпрос във връзка с обхвата на групите заболявания, за които се прави нормативно изключение, и дали всички необходими лекарствени продукти ще попадат в приложното поле на предлаганата законодателна уредба. В отговор на поставения въпрос подуправителят на НЗОК доктор Йорданка Пенкова поясни, че с предлаганото допълнение на чл. 266б, ал. 7 от ЗЛПХМ се обхващат всички групи заболявания и съответните лекарствени продукти, които се прилагат извън условията на разрешението за употреба за до 18-годишна възраст. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ – 13, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 47-254-01-106,

тежкоболни деца, при които не е имало възможност дадените медикаменти да участват в клинични изпитания и резултатите от тези изпитания да попаднат в така наречената кратка характеристика. Дълго време това нещо е можело да се случва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

Нашата парламентарна група ще подкрепи този законопроект. Само исках да кажа няколко неща, свързани с технологията на внасяне. Тъй като много пъти от тази трибуна – и Вие, и други представители на управляващата коалиция в лицето на доктор Симидчиев, съвсем добронамерено казвам – търсите надпартиен консенсус. Говорите за медицината, говорите за това да няма политически говорения, цитирам по памет. Този законопроект – днес си говорихме и с доктор Адемов на тази тема, можеше поне да потърсите хората от другите парламентарни групи, които са от опозицията – да се разпишем, защото той касае решаването един проблем на българските деца. Това казвам като контрапункт на онова, което говорите. Това означава, че Вие не търсите надпартиен консенсус, че Вие не търсите да бъде решен един проблем, а просто искате да си закичите на ревера едно решение, да кажете: ето, Промяната предложи това решение. Не, ние ще подкрепим това решение, защото то наистина е една техническа грешка, но тогава, когато казвате, че искате да няма политическо говорене, да има надпартиен консенсус, може преспокойно да си говорим и нашите подписи да стоят под това решение. Пак казвам, защото то наистина няма нищо политическо в него. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Професор Ангелов, благодаря Ви много за изказването. Просто искам да направя референция към един законопроект, един Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, по който лично аз търсих поне четири пъти Вашата група, както и групата на ДПС. Така и не можахте да намерите време да седнем, да поговорим и да се подпишем всички върху него. Наложи се в края на краищата да го пуснем само тези, които бяхме. Да, за този проект сте напълно прав, трябваше да има междупартиен консенсус, но и за другия трябваше да има такъв. Търсихме дълго време и не успяхме. Понеже този проект наистина трябва да бъде бърз и да може да го приключим в този парламент, затова стана така. Благодаря. Благодаря Ви, доктор Симидчиев. Колеги, моля Ви, не от залата, от място! Доцент Тонев, заповядайте за втора реплика.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 и приемаме това като наш пропуск, който бихме могли в бъдещи моменти да компенсираме. Единствено в наша защита ще кажа, че ние като новосъздадена партийна група, парламентарна група, влизайки в Народното събрание, в пленарната зала ни бяха показани редица примери за парламентаризъм, за парламентарно поведение, за парламентарна комуникация и може би просто сме последвали част от тях. Разбира се, това не е пълно извинение. Аз приемам Вашия довод и Ви давам възможност в дуплика да допълните.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми доцент Тонев, аз разбирам какво казвате, но в моето съзнание е останало, че Вие влязохте тук, за да промените тази практика, а пък всъщност я следвате, така че нека в следващото Събрание, дай боже, Вашата група да е също толкова многобройна, колкото е сега, да имате възможността наистина да извършите тази промяна, която обещахте. По отношение на доктор Симидчиев. Доктор Симидчиев, Вашият Законопроект за създаването на медицински съвет беше разгледан от нашите здравни експерти и от нашите медицински експерти, които са свързани с медицинското право. Има много критики, които са свързани с начина на изписването на всичките онези правила, които сте разписали като функции на този съвет, които трябва да бъдат разписани в подзаконов нормативен акт, а не в такъв вид, както сте го създали. Това беше проблемът, за да не получи подкрепа той с нашите подписи, а не че сме против философията на създаването на този медицински съвет. Трябваше просто този текст да бъде поправен, така че да бъде достоен да стане Закон за изменение на Закона за здравето, за да получи нашата подкрепа. Не сте разбрали вероятно това, което сме имали предвид. Така че ние днес ще подкрепим този законопроект да се гледа едновременно и на второ четене, за да решим този проблем. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Заместник-министър, господин Управител на Националната здравноосигурителна каса, колеги! Нашата парламентарна група също ще подкрепи този законопроект, защото, видно и от представянето на този законопроект, той е консенсусен. Друг е въпросът, че ако искаме да търсим проблеми в този законопроект, може да ги намерим и в интерес на коректността, както се казва: „За честа на пагона“, искам да кажа няколко неща. Първо, този проблем съществува не отсега. Той можеше да бъде решен в рамките на бюджетната процедура и тогава щеше да бъде най-коректното решение, защото в момента, ако питате управителя на Националната здравноосигурителна каса, той ще Ви каже, че няма предвидени публични средства за този разход до края на годината. Така ли е господин Салчев? Естествено, че е така. От друга страна, това, което беше казано досега, търсенето на консенсус, и още един проблем. Тези деца, като навършат 18 години, ще имат същия проблем, ще бъдат изправени пред същата ситуация. Този въпрос ще се отнася само за децата до 18 години, ами на 18 години и един месец отново ще имат този проблем. Аз разбирам синдромът на границите какво представлява, но така или иначе, ако искаме да го решим този проблем, трябва да погледнем малко по-генерално на нещата. Не искам по никакъв начин да отклонявам вниманието в негативна посока по този законопроект, защото той е изключително консенсусен, беше подкрепен в Здравната комисия, надявам се, че оттук нататък ще търсим решения, които да са малко по-комплексни и да са финансово обвързани, защото това предложение на практика няма финансови разчети. Не виждам. Други изказвания? Професор Михайлов, заповядайте, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Аз нямах намерение да се изказвам по този технически Законопроект, който урежда една празнина в Закона, но понеже тук в края на живота на този парламент избликнаха много приказки за надпартиен консенсус, искам да припомня на тези, които говорят за това, четвъртото народно събрание, което имаше четиригодишен живот, пълен парламентарен живот, бяха извършени толкова много бели, включително и в Закона за лекарствените средства. Тези, които не са били в залата тогава, не си спомнят, че тогава поставихме и въпроса, който доктор Адемов постави, че за една майка на дете, което е на 17 години и 9 месеца, и на 18 години и 1 ден, или на 10 месеца няма голямо значение какво е решил Законът, когато детето ѝ загива. Поставихме и много други въпроси и говорихме за надпартийния консенсус, така че сега, в края на този парламент да тръбим за надпартиен консенсус, разбира се, че в здравеопазването е необходимо да има такъв консенсус, но той налага продължителни контакти от всички страни, не налага само помпозност в изказванията, а слагане на прът в колелата, когато става дума за законотворчество, и затова нека да не продължаваме с тези празни приказки, а да гласуваме Законопроекта на първо и второ четене, да свършим работа. Между

Благодаря Ви, професор Михайлов. Реплики има ли, колеги? Не виждам. Други изказвания има ли? Няма. Прекратявам дискусията.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване Законопроекта за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина с вносители Антон Тонев, Георги Михайлов, Ивайло Христов и Александър Симидчиев, внесен на 20 юли 2022 г. Гласували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

„с изключение на случаите по чл. 82, ал. 3 от Закона за здравето, определени в наредбата по чл. 82, ал. 6 от Закона за здравето.

Подлагам на гласуване наименованието на Законопроекта, § 1, наименованието на подразделението, както и § 2 така, както бяха изчетени от доцент Тонев и както са по вносител. Моля, режим на гласуване.

„Доклад относно Законопроект за ратифициране на международен договор за Изменение и допълнение № 1 към Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ и за допълнение на Закона за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“

за ратифициране на международен договор за Изменение и допълнение № 1 към Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ и за допълнение на Закона за ратифициране на международен договор

предложение от народните представители Атанас Зафиров, Благовест Белев, Атанас Славов, Виктор Насър, Александър Александров. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на Закона: „Закон за ратифициране на международен договор за Изменение и допълнение № 1

1 има предложение от народните представители Атанас Зафиров, Благовест Белев, Атанас Славов, Виктор Насър, Александър Александров. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.

и свързана с тях поддръжка“, подписан на 23 февруари 2022 г. в Охайо, САЩ, и на 17 юни 2022 г. в София, Република Предложение от народните представители Атанас Зафиров, Благовест Белев, Атанас Славов, Виктор Насър, Александър Александров. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2: „Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България Договорът по чл. 1 да не се обнародва в „Държавен вестник“.“ „Заключителни разпоредби“. Предложение от народните представители Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението: „Заключителна разпоредба“.

Министърът на отбраната може без ратификация от Народното събрание да сключва договори за изменения и допълнения на международните договори по чл. 1 – 4, при условие че не се променят финансовите параметри на посочените по-горе договори.“ предложение от народните представители Атанас Зафиров, Благовест Белев, Атанас Славов, Виктор Насър, Александър Александров. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да бъде отхвърлен. По § 2 има предложение от народните представители Атанас Зафиров, Благовест Белев, Атанас Славов, Виктор Насър, Александър Александров. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става параграф единствен: „Параграф единствен. Законът влиза в сила

Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Нашето Народно събрание всеки месец се занимава с ратификация на четирите договора за придобиване на „F-16“. Това се получава поради причината, че договорите са сключени по един странен начин и самата истина е, че трябваше може би в самото начало на работата на Народното събрание ние да направим някакъв ремонт на тези договори. За целта обаче трябваше да се признае, че те са порочни, те са неправилно сключени и са слабосъотносими към ефективността на Българската армия и на българската авиация. Трябваше да се потърси отговорност от министър Каракачанов или може би от министър-председателя Бойко Борисов, трябва да се разбере кой е предлагал и кой е подписвал и така нататък. За съжаление това не се случи. Нашето Народното събрание много пъти се занимаваше с материя, която е сложна и е далеч от вниманието на голяма част от народните представители, което е съвсем нормално – не всички разбират от изтребителна авиация. В предложението, което беше внесено от Министерския съвет, беше направен опит да се отнемат правата от Народното събрание и да се делегират на Министерския съвет, тоест на министъра на отбраната, който би трябвало оттук нататък сам да решава измененията по Договора, когато те не касаят цената на Договора. Това е абсолютно неправилно, защото това би означавало министърът на отбраната сам да преценява на база на свои някакви субективни преценки дали тези самолети да дойдат в пълна комплектация, дали да дойдат в пълен срок и въобще изпълнението на Договора се поставяше вече в риск от неговата чисто субективна преценка. Това нещо беше поправено между първо и второ четене благодарение на поправките, които внесоха колегите от почти всички парламентарни групи съвместно, така че наистина добър вариант е да отпадне тази идея на Министерския съвет, както беше тълкувана и като абсолютно противоконституционна. Въпросът е, че ще оставим и на следващото Народното събрание да се занимава с ратификации на този договор, на допълнения към него, защото една от големите грешки беше това, че ние купихме котка в чувал – ние купихме самолет, който не съществува реално, който беше само на чертежи, беше на проект и естествено, се оказа в процеса на работа, че има разлика между това, което сме си поръчали, и това, което е възможно да бъде произведено. Така че и в следващото Народно събрание въпросът със самолетите F-16, договорите за поддръжка и така нататък – четирите договора ще стоят на дневен ред. Добре е да си направим изводите от тези договори, защото виждаме, че този Министерски съвет в оставка за малко, просто за няколко дни, не успя да ни предложи и ратифициране на още един договор за още осем „F-16“, който по същия начин щеше да бъде сключен, набързо и без необходимото обмисляне и без необходимата грижа за българските Военновъздушни сили и за българската армия. Така че трябва да мислим за това какво тепърва ще правим. ВЪЗРАЖДАНЕ ще се въздържи като цялост и ще подкрепи предложението на Комисията и предложението на народните представители от другите парламентарни групи в Преходните и заключителните разпоредби да отпадне идеята на вносителя на този законопроект, идеята на Министерския съвет министърът на отбраната самостоятелно да взима решения за това как да бъде изпълнен този важен договор. И наистина се надявам, че в следващото Народното събрание при сключване на следващите договори наистина ще се мисли изключително професионално, изключително прагматично, няма да ставаме заложници на някаква според мен криворазбрана евро-атлантическа солидарност или пронатовска солидарност. Напротив, което е бяло, ще го наричаме бяло, което е черно, ще го наричаме черно, защото наистина, ако още в самото начало на това Народно събрание бяхме се заели аргументирано, чисто прагматически и чисто технически да оправим някои несъответствия, сега щеше да ни бъде много лесна работата и нямаше да ни се налага да се занимаваме с материя, която е далеч от голяма част от народните представители в тази зала. Благодаря Ви. Благодаря, господин Дренчев. Да разбирам, че искате отделно да се гласува § 1 за отпадането, за да може да изразите там вота си? Така ли да... Където става дума за министъра на отбраната? в Преходните и заключителните разпоредби, където отделно да гласуваме специално този текст, защото мислех другото да го подложа заедно на гласуване. Аз ще обясня след това при гласуването. Мисля, че разбрах какво ми казвате. Има ли реплики към това изказване? Не виждам. Други изказвания има ли? Не виждам. Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване, като предлагам да направим така – ще подложа на гласуване, мисля, че трябва да направим

Прегласуваме. Гласували 186 народни представители: за 163, против 22, въздържал се 1. Предложението е прието. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отпадане на § 1

С други думи, Комисията предлага министърът да не може без ратификация да променя текстовете.

Предложението е прието. С това изчерпваме дневния ред за днес. Следващото заседание е утре, четвъртък, 9,00 ч. Закривам заседанието.